Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je ministar Marin Piletić, koji je ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Izvolite, g. ministre. (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice, dobro večer. Danas, odnosno večeras .../Upadica Ja nemam ništa protiv toga. Potpredsjednika sam pozdravio. Evo, vidjeli ste, na klupama vam je Prijedlog izmjena i dopuna Obiteljskog zakona. Nekoliko je razloga zašto večeras predlažemo izmjene i dopune istoga. Naime, 18. travnja 2023. g. Ustavni sud donio je odluku o proglašenju 18 članaka Obiteljskog zakona neustavnim i odredio da prestaju važiti 31. prosinca 2023. te stoga upravo ovako predložene izmjene tih istih članaka trebaju stupiti na snagu najkasnije do konca ove godine. Osim navedenog, ovim Prijedlogom zakona, Obiteljski zakon usklađuje se i s Konvencijom Vijeća EU o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji jednako tako sa najnovijim verzijama Zakona o izvanparničnom postupku kao i o parničnom postupku, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute i najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Ono što čini ove izmjene i dopune obrazložit ću u nekoliko sljedećih minuta. Prvo, brisana je odredba prvog sastanka obiteljske medijacije prije pokretanja postupka razvoda braka kada bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete jer se važećim zakonom narušava temeljeno načelo obiteljske medijacije, tj. načelo dobrovoljnosti. Pored navedenog narušava se i pravo na pristup sudu koje je zajamčeno upravo Ustavom RH. Budući da je važeća odredba zakona u vezi presumpcije majčinstva oboriva, ista je predložena u neoborivu presumpciju jer oboriva presumpcija majčinstva ne sadrži racionalne i objektivno opravdane razloge za takvo zakonodavno rješenje, smatra Ustavni Ustavni sud. Osim tog uvedeno je i priznanje majčinstva uz naglasak da je za upis priznanja majčinstva potrebna prethodna suglasnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad. S ciljem otklanjanja dvojbi potencijalne manipulacije o primjeni jasnije je razrađena iznimka od presumpcije bračnih očinstva na način da je naznačeno da je moguće priznati dijete samo do upisa djeteta u maticu rođenih. članke zakona brisan je i pojam bliske osobe te je uređeno koje se osobe smatraju bliskim osobama budući da navedeni pojam do do sada je bio nedorečen i neprecizan, a ovako predložen bliskim osobama smatramo braću, sestre, polubraću, polusestre, bake, djedove i druge osobe koje su dulje vremena živjele u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinulo o djetetu i s njime razvili emocionalni odnos. Važećim zakonom uređena je zabrana upravljanja roditelja sredstvima koja su stečena djetetovim radom. Dijete bi tako primjerice bilo slobodno to pravo prenijeti na treće osobe, ali ne na roditelje s kojima živi i koji se brinu o zaštiti i promicanju njegovih osobnih kao i imovinskih prava to je u njegovoj dobrobiti. Kako ista nije nužna životna niti logična brisana je diskriminacija roditelja u odnosu na upravljanje novčanim sredstvima jer dijete može slobodno to pravo prenijeti na treće osobe. Kako bi se zaštitio interes djeteta do donošenja sudske odluke uređeno je da su roditelji dužni omogućivati i poticati ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem osim ako to nije u suprotnosti s interesima djeteta. Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom sa sadašnjih maksimalno do godinu dana predloženo je to ostvarivanje produžiti za još najviše šest mjeseci ukoliko sud procjeni da je isto u interesu djeteta pa je maksimalno trajanje osobnih odnosa pod nadzorom produženo na godinu i pol dana. Dodatno je uređeno da povreda djetetovih prava osim tjelesnog ili mentalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zapostavljanja ili izrabljivanja djeteta obuhvaća i izlaganje djeteta svjedočenju nasilja u obitelji. U slučaju saznanja o postojanju nasilja u obitelji u postupku obveznog savjetovanja provodit će se odvojeni razgovori s roditeljima te isto više neće ovisiti o procjeni stručnog tima Hrvatskog zavoda za socijalni rad. U postupku obiteljske midijacije, a u slučaju tvrdnje o obiteljskom nasilju više se neće ocjenjivati mogućnost ravnopravnog sudjelovanja roditelja, prilikom donošenja odluke s kojim će roditeljem dijete stanovati o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta s roditeljima sud će uzeti u obzir i postojanje tvrdnji o nasilju u obitelji kao važnoj okolnosti za daljnje donošenje odluke. Priloženim izmjenama Obiteljskog zakona definiran je i pojam svakodnevne skrbi, neovisno o tome kome je dijete povjereno na svakodnevnu skrb jer isto nije do sada bilo uređeno, pa tako svakodnevna skrb obuhvaća uobičajenu njegu i skrb o djetetu, brigu o prehrani, zdravlju, sigurnosti, odgoju i obrazovanju i psihosocijalnim potrebama djeteta. Predloženim izmjenama brisan je popis kaznenih djela kao mogući razlog za lišenje prava na roditeljsku skrb i to temeljem pravomoćne presude jer se prijedlog za lišenje prava na roditeljsku skrb odnosi kada se utvrdi da roditelj zloupotrebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnost i prava neovisno o pravomoćnoj sudskoj sudskoj odluci u kaznenom postupku. Kod donošenja sudske odluke koja nadomješta pristanak roditelja za posvojenje radi ujednačenog postupanja brisane su riječi koje su se pokazale teško dokazivim, mislimo na formulaciji iz zakona citiram „ili svojim ponašanjem pokazuje nezainteresiranost za dijete.“. Dodatno je uvedeno potpuno lišenje poslovne sposobnosti, ali samo u iznimnim slučajevima i to u onim slučajevima u kojima teško stanje osobe to zahtijeva. Naime, ikako su pojedina rješenja suda formalno usklađena s važećim odredbama zakona u praksi imaju učinke potpunog lišenja poslovne sposobnosti te posljedično predstavljaju sistemsku devijaciju i na to nas je upozorio Ustavni sud. Budući da zasnivanje izvanbračne zajednice nije formalan postupak i ne podliježe prethodnoj provjeri osobe pod skrbništvom ne mogu više isključivo samostalno dati pristanak za stupanje u životnu zajednicu s osobama različitog spola, a u odnosu na osobu istog spola brisano je kao nepotrebno jer je uređeno Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola kao što je i sklapanje braka uređeno Obiteljskim zakonom. Kod izražavanja mišljenja djeteta u postupcima pred sudom brisana je odredba koja omogućuje izražavanje mišljenja putem posebnog skrbnika ili druge stručne osobe kao suvišna jer je već obuhvaćeno prethodnim stavkom istog članka. Budući da se provedba sudske odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem ne može temeljiti na sumnji, postojanje sumnje je zamijenjenom postojanjem opasnosti. Poruka Vlade i kroz izmjene ovog zakona vrlo je jasna. Zaštita interesa djece, osoba pod skrbništvom kao i žrtava nasilja u obitelji bio je prioritet ove Vlade sada, bit će i u budućnosti. Kao sastavni dio paketa Vlade u prevenciji suzbijanju nasilja u obitelji koji nije samo naravno Izmjene i dopune Obiteljskog zakona iz našeg resora u završnoj fazi izrade i nacrt prijedloga Zakona o privremenom uzdržavanju kojim se putem alimentacijskog fonda, dodatno želi zaštititi pravo djeteta na uzdržavanje kroz brže i jednostavnije ostvarivanje navedenog prava, mogućnost trajanja tog istog prava do 18. godine života djeteta te veći iznos priznatog prava na privremeno uzdržavanje. Očekujem i nadam se poštovane saborske zastupnice da ćete prihvatiti ovako predložene Izmjene i dopune Obiteljskog zakona, a eventualne primjedbe, savjete dostaviti do drugog čitanja. **Radin, Furio (Nezavisni)** reklo bi se nekoliko replika. Gospođa Vlašić Iljkić ima prvu repliku. **Vlašić Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo 2015. godine se obavilo preispitivanje osoba pod skrbništvom. Tada je ukinut institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti i od tad je zapravo preispitano i lišeno 13 790 štićenika prema podacima iz 2021. godine, opet napominjem da su to zadnje objavljeni podaci i evo apeliram na ministarstvo da se objave podaci za 2022. godinu i to je znači putem djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti gdje imamo 6 420 osoba koje se odnose na osobna stanja i 6 957 koji se odnosi na imovinu štićenika odnosno 412 koji se odnosi na ostvarivanje roditeljske skrbi. I broj osoba kojima je vraćena poslovna sposobnost je 281. Dakle, imamo određeni sudski postupci, radilo se puno sa skrbnicima, sa štićenicima, radilo se zapravo da se očuva preostala sposobnost štićenika, poštivala se preporuka UN-ovog Odbora za osobe s invaliditetom. Kako ćete sad upravo opravdat da vraćate ovim zaista nešto što smo ukinuli …/Upadica Radin: Vrijeme./… sa opravdanjem i sa preporukom UN-ovog Odbora za osobe s invaliditetom. **Radin, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, ništa nećemo vraćat jer kao što ste mogli iščitati iz odluke Ustavnog suda, upravo je ovaj članak izmijenjen prema preporuci i odluci Ustavnog suda. I jasno smo napomenuli da potpuno lišavanje poslovne sposobnosti treba predstavljati iznimku. Jednako tako znate da i skrbnik osobe ima dužnost jednom godišnje, dakle ponovno se konzultirati sa obiteljskim liječnikom, dostaviti dokumentaciju, a Hrvatski zavod za socijalni rad svake 3 godine, naravno da treba propitivati i preispitati sudsku odluku o potpunom lišenju poslovne sposobnosti. Ovo predstavlja izuzetak i odnosit će se samo na buduće sudske postupke. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani ministre dakle mi danas imamo u raspravi Izmjenu i dopunu zakona koji se referira na odluku Ustavnog suda koji je 18 članaka stavio odnosno rekao je da se do kraja godine mora izmijeniti način na koji se mora izmijeniti. Između ostalog, tamo negdje već, ovo je zakon bazično iz 2015. godine dakle on je bazičan, ove izmjene koje jesu su bile nekakvo usklađenje. Već tamo 2016. godine za vrijeme Vlade gospodina Oreškovića i onda dalje ministri kako su se smjenjivali je u nekoliko navrata bila, bilo, bio najavljen novi Obitelji zakon. Za vrijeme kad je bila kolegica Murganić ministrica čak štoviše je bio i u jednoj kratkoj raspravi koja je tako dosta neslavno prošla, i prijedlog Obiteljskog zakona. Ono što je nekako mišljenje svih da nam ipak bi nam trebao novi Obiteljski zakon. Pa mene zanima, u kojoj fazi, gdje ste i kako razmišljate u tom smjeru. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo zastupnice. Razmišljam da u posljednjim mjesecima mandata Vlade sasvim sigurno nije vrijeme da se donosi kompletno novi Obiteljski zakon. U samom uvodnom obraćanju rekao sam koji su razlozi zašto mijenjamo ovih 45 članaka, usklađujemo ih sa preporukama odnosno nalogom Ustavnog suda kao i sa ovim navedenim Zakonima i ono što je najvažnije sa Konvencijom vijeća Europe o sprječavanju i borbi nasilja nad ženama i obitelji. Sasvim sigurno bit će prilike u novom mandatu da se temeljito sagleda sa akademskom zajednicom, profesorima, svim dakle partnerima hoće li se ići u donošenje novog i cjelovitog Obiteljskog zakona. Hvala. Gospođa Puljak. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Očekivalo se da ona isto tako bude ili netko iz ureda u ovoj radnoj skupini. Zašto nije nitko sudjelovao? Hvala. (HDZ)** Uvažena zastupnice Puljak, dakle nije se još dogodilo, a sasvim sigurno nije izgledno da će se dogoditi da uredi pravobranitelja, neovisno o kojem pravobranitelju uredu govorimo da se aktivno uključe u izradu zakona. Oni kao neovisno tijelo nikad nisu bili članovi radne skupine, međutim kao što ste mogli vidjeti na predstavljanju cjelokupnog paketa Vlade, bila je i pravobraniteljica, upoznala se sa predloženim izmjenama i naravno iste podržala. Kao neovisno tijelo ona će sasvim sigurno u javnosti, u svojim nastupima i u svojim komentarima se očitovati na ovako predložene izmjene Obiteljskog zakona. **Radin, Furio Ministre, kažete da kraj mandata nije vrijeme za donošenje novog Obiteljskog zakona. mislim to je stvarno uvredljivo s obzirom da ste na vlasti već više od 7 godina i sad biste novi mandat da imate prilike donijeti novi Obiteljski zakon. To je degutantno. Degutantno je i to da imate više primjedbi, podnesenih primjedbi na ovih 40-ak odredbi koje mijenjate nego što imate samih izmjena u zakonu. To govori o tome koliko je strukturno zakon loš. Obiteljsko pravo, obiteljski zakon regulira jedno vrlo osjetljivo područje ljudskih života i ovisi, ne samo o tome kako je zakon krojen, nego kako je krojen sustav u kojem se taj Obiteljski zakon primjenjuje, a tu mislim na sudove, na postupke u sudovima, na obučenost svih koji u sustavu rade, na centre za socijalnu skrb, na sve ono u što vlada Andreja Plenkovića nije uložila ama baš ništa. Em što je zakon loš… .../Upadica: Hvala. Vrijeme. Vrijeme./... em njegova provedba se nema jednostavno na što nalijepiti. **Radin,

Zahvaljujem, poštovani g. ministre. U javnu raspravu su se uključili uredi pravobraniteljica pa tako Ured pravobraniteljice za djecu je imao 11 primjedaba, komentara. Djelimično je prihvaćen samo jedan. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 5, 2 su primljena na znanje, 3 su odbijena. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 1, djelomično je 1 prihvaćen. Od pučke pravobraniteljice nijedan. Zbog čega je to tako? Ako smo svjesni činjenice da će nas upravo ovi komentari sačekati u njihovim preporukama u njihovim izvješćima? Zbog čega uredi tih pravobraniteljica koje koje HS, pre svega treba da poštuje i uvažava njihova mišljenja, zbog čega se njihovi komentari na ovakav način odbijaju? (HDZ)** Poštovana zastupnice Jeckov. Odgovor je vrlo jednostavan. U savjetovanju pustili smo izmjene i dopune 45 članaka. Ogromna većina ovih komentara ureda pravobranitelja nije se odnosila na predloženi tekst izmjena i dopuna Obiteljskog zakona. Samim time, dakle nije materija izmjena i naravno da to nismo u ovom trenutku dakle mogli prihvatiti. Ponavljam, sa svim uredima pravobranitelja ovo ministarstvo itekako surađuje i u provedbi i u donošenju zakona, ali naravno da u trenutku kada predlažu izmjene koje se ne tiču onih odredbi zakona koje mijenjamo, da iste ne možemo uvažiti. Sljedeća replika, poštovana Ljubica Lukačić. potpune, potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti. Ja osobno podržavam ovo, naravno kao iznimku, onako kako je to predviđeno ovim izmjenama i dopunama. Recite, koliko vi mislite, da li će ovaj institut oduzimanja potpunog odnosno mogućnost potpunog lišenja poslovne sposobnosti unaprijediti sustav ili ne? Hvala. uvažena zastupnice Lukačić. Teško mi je odgovoriti na ovo vaše pitanje. Procijeniti nešto koliko će to utjecati, međutim, mi smo dobili jasan zadatak da nakon što je Ustavni sud poništio 18 odredbi ovoga Zakona, među njima i ovaj članak i još pri tome utvrdio da su suci prisiljeni donositi rješenja koja, iako su formalno usklađena s Obiteljskim zakonom iz 2015., u praksi imaju učinke potpunog lišenja poslovne sposobnosti, što može predstavljati sistemsku devijaciju. Ponavljam, institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti bit će iznimka i primjenjivat će se samo ako je to od osobite važnosti za zaštitu prava i interesa punoljetne osobe koja nije sposobna ostvariti smisleni kontakt kontakt s drugom osobom i izraziti svoju volju, ali naravno, što će se utvrđivati u svakom pojedinačnom slučaju. Na ovaj način jedino primjena takvog instituta dolazi ukoliko je to u interesu te iste osobe. Sljedeća replika, poštovana Maja Grba-Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre, danas ste na jednoj od svojih društvenih mreža objavili sljedeće, čestitam Svjetski dan posvojenja svim posvojiteljskim obiteljima. Novo obitelj, ljubav i siguran dom u prošloj godini pronašlo je 196 dječice. Rezultat je to zajedničkog rada posvojitelja, stručnih radnika na terenu, udruga, vas osobno, to je moj dodatak i Vlade RH. To je jedan lijep broj. On raste iz godine u godinu, to je sigurno plod zajedničkog rada svih ovih nabrojanih. Možemo li još bolje? **Piletić, Marin (HDZ)** Uvažena zastupnice Grba-Bujević. Uvijek možemo bolje. Kada uzmete da je prošla godina bila rekordna po broju zasnovanih posvojenja i da to jest rezultat stručnih službi, naših socijalnih radnika na terenu, udruga koje se bave, a upravo smo, čestitajući današnji Svjetski dan posvojenja imali priliku to isto proslaviti sa udrugom Adopta koja je definitivno jedna od vodećih udruga koje promišlja socijalnu politiku, posebice u tematici posvojenja djece. Jasno nam je da možemo puno više i zajedničkim radom sa drugim institucijama, kao što su sudovi, sa aktivnim djelovanjem svih naših stručnih suradnika, ali kada uzmete u obzir da već sada postojeće stanje i broj zasnovanih posvojenja ove godine je 136, onda, to je drugi rekordni broj u posljednjih nekoliko desetaka godina, dakle želimo, možda nećemo prestići ovu brojku iz 2022., ali sasvim sigurno da ćemo joj se približiti. Vrijeme./... da idućim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi ćemo uvažiti neke njihove primjedbe upravo s tim ciljem. li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne žele. Onda otvaram raspravu i prvi prijavljeni Klub, zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš i Puljak.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, evo u kasne večernje sate imamo izmjenu i dopunu Obiteljskog zakona. Naime, Ustavni sud je odlukom i rješenjem iz travnja ove godine ukinuo 18 odredbi važećeg Obiteljskog zakona iz 2015. i one prestaju važiti 31. prosinca 2023. do kad moraju biti donešene nove. Obzirom da se ministarstvo odlučilo na dva čitanja imat ćemo priliku još u jednom čitanju imat ovaj zakon, a obzirom da je ustavna stanka od 15. prosinca onda mislim da ni ovaj 31. prosinac neće bit problem i neće bit straha dal će predsjednik potpisat ili neće potpisati ove izmjene i dopune zakona. Pored odluke Ustavnog suda u izmjene i dopune uključeno je i usaglašavanje s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o izvanparničnom postupku, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, te Zakonom o socijalnoj skrbi. Obiteljski zakon, ovom o kojem, dakle o ovoj izmjeni i dopuni koji kad govorimo bazičan Obiteljski zakon je onaj iz 2015.g.. Inače su se Obiteljski zakoni prije mijenjali i zbog promjena koji jesu, nekako svake 2-3.g., a ovo nije tako na sna…, nije takav slučaj, dakle on je već na snazi bez sadržajnih izmjena nekih 8.g. i kao takav je zaista nekako kao iznimka. Ono što bi htjela reći, u vremenu kad je on donesen smo imali i ministricu Juretić, pa imali smo ministricu Murganić, pa Bedeković, pa ministra Aladrovića i ministra Piletića ministrica Juretić je najavila hitno donošenje novog zakona, što naravno se nije desilo jel Vlada u kojoj je ona bila ministrica je pala. 2017.g. je to najavila i ministrica Murganić, stavila je, dakle bilo je u javnoj raspravi zakon koji, da vas podsjetim, je bio veliki prijepor jer je tad bilo prijepor što je to obitelj, po kojoj obitelj bez djece više nije bila obitelj i tad je bio prijepor tko je taj zakon zakon zapravo radio ili nije radio i g. premijer koji je tad bio, kao i danas, ga je skinuo s dnevnog reda u roku od 24 sata i nikad službeno prijedlog zakona nije bio predstavljen. U tom periodu tog zakona o kojem danas izmjene i dopune govorimo od, dakle od 2015. do danas, imamo različitih zakona koji dolaze u ovu sabornicu. Imamo zakone koji onako, ja ih zovem tehnički, koji su nekakvi formalni, nekakve stvari poslagujemo, ali imamo i zakona koji zapravo duboko utječu na naš život, utječu na život obitelji, utječu na živote naše, naše djece. U ovom, u tom periodu od, dakle od 2015. do danas po ovom zakonu koji je od časa kad je bio donesen je bilo brdo ustavnih tužbi koji su bili na njega, vjenčalo se je prema podacima koje nekako su dostupni, otprilike 300 tisuća ljudi, rastalo se 55 tisuća, donesene su odluke više od 20 tisuća djece s kim će živjeti nakon razvoda i sve to po zakonu koji je cijelo vrijeme bio na Ustavnom sudu i Ustavni sud je trebao odlučivat. Ustavni sud se na kraju odlučio dakle u proljeće ove godine ukinuti tih 18 odredbi i onda to je nešto što od danas imamo ovdje u raspravi. Jednako tako kolegica Jeckov je nešto naglasila što treba još jedanput naglasit, u raspravi su bile 53 primjedbe. Primjedbe su bile od pravobraniteljica, primjedbe su bile od udruge koje se bave od zaštitom žena od naselja, od nasilja, primjedbe su bile od LGBT udruga, od tih 53 primjedbe su djelomično usvojene 2 i i nije istina ono što je ministar rekao da se primjedbe nisu odnosile na izmjenu i dopunu zakona. Ima nekoliko odredbi ovih zakona na kojem su se baš primjedbe i odnosile i ukazivale što i kako bi trebalo, trebalo promijeniti. Ali ono što smo svjesni svi danas zajedno kad o tome raspravljamo u ovom jednom ženskom sastavu osim evo potpredsjednika je da on treba zaista sveobuhvatnu izmjenu odnosno ja bih rekla da treba novi zakon u cijelosti, ali ima nešto dobro, kao u onom što mi je i ministar odgovorio na repliku. Ministar mi je odgovorio na repliku da taj zakon sigurno neće novi biti u ovom mandatu, pa je onda dobro da ga ne piše HDZ i njegovi ministri i dobro je da HDZ i njegovi ministri ga neće ni pisati. Jer sam koncept obitelji i u našem zakonodavstvu je i dalje izrazito tradicionalno usmjeren i neprijateljski nastrojen prema svim onim obiteljima koji se ne uklapaju u tu tradicionalnu sliku, pa ih uopće ne prepoznaje kao obitelj, a to znači, moram i želim to jasno naglasiti, da u Hrvatskoj svakodnevno krše prava građana, krše se prava građana koji žele biti roditelji, a država im to ne dozvoljava i djece koji živi u takvim netradicionalnim obiteljima ili bez obiteljske skrbi. Ono što jednako tako treba naglasiti je slijedeće, sve udruge koje sam spomenula već godinama govore isto, zakon je diskriminirajući, iz prava koja su predmet zakona isključuju se životni partneri a žene žrtve obiteljskog nasilja dodatno se viktimizira obaveznim postupcima u brakorazvodnim parnicama i dodjeljivanja skrbništva nad djecom. Posebno se naglašavala odredba članka 9. Na odredbu članka 9. je i pravobraniteljica za djecu imala primjedbu. To je jedna od onih primjedbi koja je djelomično usvojena. Jednako tako je interesantno kad malo gledate primjedbe da su bile posebne primjedbe i od strane odvjetnika. dakle da sve primjedbe treba prihvatiti, ali ako vam odvjetnici ukazuju na neke odredbe zakona i govore da već sad imaju problem i ukazuju na problem koji će imati i dalje u sudskim postupcima ja ne mogu razumjeti zašto se tome nije obratila pažnja i zašto se tome nije pristupilo na odgovarajući način. Obiteljski zakon je jedan od onih zakona koji djeluje na naše obitelji kao što mu ime i govori. Temeljem Obiteljskog zakona mi zaista utječemo na živote djece. On traži poseban senzibilitet i poseban način na koji se treba odnositi prema njemu zajedno. Ali kao što je jučer premijer kad je govorio o izvješću, onda je govorio o optici koja je očito kod njega drugačija. Bojim se da je i optika kojom mi gledamo na Obiteljski zakon i ono što on treba riješiti značajno drugačija od ovog ministra i ove Vlade, da ono što želimo, želimo zaista da se vodi računa o svim našim građanima, da konačno imamo hrabrosti da definiramo što to znači obitelj ali jednako da imamo i hrabrosti da konačno ne diskriminiramo neke koji su samo zbog toga što su drugačiji. Hvala lijepo.

Evo poštovane kolegice i kolege, glede ovog zakona, zamoljena sam da kažem nešto o institutu lišenja poslovne sposobnosti, odnosno izmjene članka 234. Obiteljskog zakona koji trenutno, je li ovako: „Dakle u stavku, prijedlogom se propisuje da se u dosadašnjem članku 234. u stavku 1. Obiteljskog zakona koji trenutno glasi: „Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.“ Dakle, to je današnji stavak 1. članka 234. i ovim prijedlogom se brišu riječi: „o kojima je dužna skrbiti se“ čime se apsolutno proširuju socijalne indikacije za lišenje poslovne sposobnosti. Ograničenjem koje je uvedeno donošenjem novog Obiteljskog zakona 2015. godine te socijalne indikacije su svedene samo na okolnosti kad se osoba koju se namjerava lišiti poslovne sposobnosti ne skrbi ili zanemaruje brigu o osobama o kojima se dužna skrbiti kao na primjer djeci, roditeljima, supružniku i drugim članovima obitelji. Međutim, kad se radi o bilo kojem drugom obliku ugrožavanja drugih osoba moguće je primijeniti i blaže mjere nego što je to institut lišenja poslovne sposobnosti kao na primjer prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu temeljem članka 27. Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama kojim se može ukloniti neposredna ugroza za druge. Lišenje poslovne sposobnosti i to potpuno kako predviđa sadašnji prijedlog Obiteljskog zakona protivno je načelu proporcionalnosti jer predviđa primjenu najstrože mjere u ograničavanju prava neke osobe. Isto tako u odnosu na stavak 2. istog članka smisao isključenja mogućnosti potpunog lišenja poslovne sposobnosti donošenjem novog Obiteljskog zakona iz 2015. godine bio je barem djelomično uskladiti hrvatsko zakonodavstvo sa člankom 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Tom je konvencijom u potpunosti državama strankama zabranjena primjena bilo kakvog instituta zamjenskog odlučivanja za osobe sa invaliditetom, te se od istih traži uvođenje sustava podrške pri odlučivanju. Svjesna da to takve tranzicije nije moguće doći u kratkom periodu, jer su potrebne velike sustavne promjene zakonodavac je 2015. godine zbog velikog broja osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti odlučio taj institut ukinuti kako bi se lišenje poslovne sposobnosti svelo na iznimku i isključivo vezalo uz određene potrebe za zaštitom pojedinaca, a ne općenito kako su to određivali i raniji propisi. Potpuno lišenje poslovne sposobnosti apsolutno onemogućava osobu u samostalnom poduzimanju bilo kakvih radnji, a ona se ne može zaštititi niti sama od bilo kakve zloupotrebe. Protiv Republike Hrvatske je do 2015. godine donesen i niz odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetima osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti. Niz je situacija kada postoji sukob interesa između osobe lišene poslovne sposobnosti i njenog skrbnika, a ta osoba bez pristanka tog istog skrbnika ne može niti tražiti promjenu skrbnika, ako je potpuno lišena poslovne sposobnosti što je kao povredu prava utvrdio i sam Ustavni sud sud u svojoj odluci iz studenog 2017. godine. Taj isti Ustavni sud je sada ukinuo članak 234. stavak 2. važećeg obiteljskog zakona zanemarujući svoju raniju praksu, ali i potpuno zanemarujući obveze Republike Hrvatske prema članku 12. Konvencije navodeći da je konvencija preporuka a ne obveza. Time je Ustavni sud postupio protivno članku 134. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da su međunarodni ugovori sklopljeni i potvrđeni u skladu sa Ustavom, dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi su iznad zakona. Prema tome, zakoni moraju biti usklađeni sa svim izvorima međunarodnog prava, tako i ovom konvencijom. Odbor za prava osoba sa invaliditetom UN-a je još 2015. godine nakon što je Ustavni sud ranijom odlukom suspendirao novi Obiteljski zakon iz četrnaeste godine iskazao zabrinutost zbog zbog suspenzije odredbe kojom je zabranjeno potpuno lišenje poslovne sposobnosti. Sada se ta odredba iz Obiteljskog zakona iz petnaeste godine želi promijeniti povratkom instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti kojom se nekoj osobi apsolutno ograničavaju njena građanska prava. Institut koji se kolokvijalno naziva građanskom smrti i stoga Hrvatska može u buduće očekivati nadalje velike kritike Međunarodne zajednice kao i nove izgubljene sporove pred međunarodnim sudovima. Povratkom potpunog lišenja poslovne sposobnosti u hrvatski pravni sustav zakonodavac će s namjerom prekršiti međunarodno preuzete obveze u zaštiti prava osoba sa invaliditetom kao da prava tih ljudi u Hrvatskoj ništa ne vrijede. Zaista, nije nam to trebalo. Hvala. raspravu Kluba zastupnika SDP-a poštovana Martina Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice. Evo današnja rasprava o ovom Obiteljskom zakonu je zapravo dugo očekivana satisfakcija za SDP i za širok krug stručnjaka i profesionalaca koji pošteno rade svoj posao. Ona potvrđuje da je Ustavni sud konačno potvrdio da ne samo da aktualni Obiteljski zakon koji je donijela SDP-ova Vlada 2014. godine nije protuustavan ni štetan, već da je riječ o zakonu u kojem su ustavni suci nakon 8 godina proučavanja uspjeli naći osnove za intervenciju svega 18 članaka od 560 odnosno podstavaka. SDP-ova je Vlada 2014. godine kad je donosila ovaj Obiteljski zakon bila izložena nezapamćenim salvama napada i agresije HDZ-a i odvjetničkog lobija udruženog sa najkonzervativnijim krilom struke kritikama koje su svojom agresijom nadmašivale čak i najcrnje scenarije. Išlo se toliko daleko da se tvrdilo da će zakon imati nesagledive posljedice za stotine tisuća hrvatskih građana zbog čega je Ustavni sud u jednom trenutku te 2014. godine suspendirao cijeli zakon što je opasan presedan u pravnoj praksi. Nakon toga je SDP nepokolebljivo uvjereno ispravnost zakona donio gotovo identičan zakon. Isti je lobij ponovno podnio ustavnu tužbu 2015. godine o kojoj je Ustavni sud odlučivao do ovog proljeća. U međuvremenu statistika je pokazala da ne samo da smo bili u pravu već da su ishodi ovog zakona iznad svih očekivanja. Primjerice već u prvoj godini provedbe udvostručio se sa 34% na 70% udio parova sa djecom koji su se koji su se u Hrvatskoj rastali sporazumno, odnosno dogovorili se o daljnjoj skrbi za dijete. Riječ je udjelu na razini sa najrazvijenijim europskim državama, a struka se slaže se slaže i smatra kako pozitivni propisi i praksa ne može više od toga niti postići jer praksa europskih zemalja pokazuje da 25 do 30% roditelja se ne može dogovoriti bez obzira na sve. Propisana je Obiteljskim zakonom obvezno savjetovanje, donošenje roditeljskog plana, obiteljske medijacije, unaprijedile su se mjere obiteljsko-pravne zaštite, osigurala se adekvatna zaštita osoba sa invaliditetom prema preporuci preporuci Odbora za prava osoba sa invaliditetom pri UN-u iz 2015. godine. Ukinuto je potpuno lišenje poslovne sposobnosti i s time je osigurana zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti. No unatoč nepobitnim rezultatima HDZ svih ovih godina nije odustajao u gotovo sumanutom napadanju postojećeg zakona i još sumanutijim pokušajima da ga izmijeni. Ti su pokušaji srećom skandalozno propadali jedan za drugim, a najskandalozniji je od njih prisjetimo se uključivao definiciju obitelji koja nije obuhvaćala parove bez djece ili roditelje kojima je dijete umrlo. U drugim prilikama predlagali su obvezne predbračne tečajeve, te ukidanje jednakosti bračnih i izvanbračnih zajednica. Kao što sam rekla skandalozno su propadali prijedlozi svih jedan za drugim. Očito je Plenkovićev HDZ procijenio da je bolje ne baviti se ovom temom uoči izbornih ciklusa, a znamo kako je 2017. godine prošao prijedlog Obiteljskog zakona koji je u roku 24 sata skinut sa javnog savjetovanja. I sad se ne bi mijenjao da odlukom i rješenjem Ustavnog suda je odlučeno o ustavnosti Obiteljskog zakona i zapravo su ukinute ili izmijenjene odredbe svega 18 članaka. Zahvaljujući takvoj nekompetentnoj Plenkovićevoj Vladi SDP-ov Obiteljski zakon je postao najdugovječniji Obiteljski zakon u Hrvatskoj, te punih 9 godina primjene nije doživio niti jednu sadržajnu izmjenu. No ne samo da nije doživio niti jednu sadržajnu izmjenu na žalost nije doživio niti evaluaciju propisa niti detaljnu analizu propisa po svim područjima koje određuju svakodnevni život građana. Upravo radi svog sadržaja i burnih društvenih promjena Obiteljski zakon se treba pomno analizirati i predlagati mjere za unapređenje rada svih onih koji postupaju po ovom propisu. Navest ću primjere iz mjera obiteljsko-pravne zaštite koje su nadležni Zavoda za socijalni rad i sudova. Kao što svi znamo da imamo povećan broj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi sve više izdvajanje djece iz obitelji pogotovo unatrag nekoliko godina nakon tragičnih slučajeva sa smrtnim ishodima djece. Moje pitanje je zašto se ministarstvo nije pozabavilo svih ovih godina sa analizom ovog propisa, ovog najproblematičnijeg zapravo dijela skrbi u sustavu i nije predložilo adekvatna rješenja. Zašto primjerice nije predložilo već sad dodatnu mjeru u sustavu po Obiteljskom zakonu koje bi odgovorilo na problem zaštite djece u obiteljima i pomoć obiteljima, pa uz stručnu pomoć i potporu ostvarivanju skrbi o djetetu, te intenzivnu stručnu pomoć i nadzor nad ostvarivanjem roditeljske skrbi o djetetu, koje su mjere propisane u Obiteljskom zakonu, zašto se nije predložila dodatna mjera, a koja bi prethodila izdvajanju djeteta iz obitelji jer znamo da naprosto društveni trendovi su se promijenili u svih ovih osam godina? Stručni radnici na terenu vrlo dobro znaju koji alati i koji resursi im nedostaju, a ministarstvo nije sposobno vidjeli smo poslušati ni struku, analizirati njihove prijedloge, a kamoli donijeti propis sukladno njihovom traženju. Zašto se akademska zajednica ne uvažava? Ne primjenjuju se nove spoznaje znanstvena dostignuća u praksi. Znamo kako je eliminirana struka i znanstvena zajednica u donošenju novih propisa u sustavu socijalne skrbi, Zakon o socijalnoj skrbi znamo kako je donesen, što je loše djelovalo na sustav i dovelo do nepamćenog kaosa čije posljedice svakodnevno gledamo. Čuli smo da u javnom savjetovanju, evo kolegice prije mene su rekle, Uredi pravobranitelja, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ravnopravnost spolova, pučka pravobraniteljica je uputila niz prijedloga upravo na ukazivanje na potrebu šireg sagledavanja problematike pojedinih područja, ali i štetnost odredbi u izmjenama i dopunama. Tako da ovo što je ministar rekao da nije obuhvaćano, al što je s onim što je obuhvaćeno izmjenama ovog Obiteljskog zakona pa nisu uvažene od od pravobraniteljica koje su prijedlogom upozoravaju na vrlo opasne odredbe ovog Obiteljskog zakona, ovih izmjena? Također moram upozoriti da je zabrinjavajuće da osam godina kasni i donošenje pet provedbenih propisa zbog čijeg su ne donošenja u primjeni pravilnici koji su doneseni još temeljem Obiteljskog zakona iz 2003.g., riječ riječ je o pravilnicima što se tiče očevidnika i dokumentacije vezano u poslovima centara za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci vezano za štićenike i očevidnike osoba lišenih poslovne sposobnosti, sudskih odluka o uzdržavanju nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb. Nadalje, poslovi i očevidnici vezano za područje braka i odnosa u u obitelji, pravilnik o načinu vođenja očevidnika, dokumentacije u svezi poslovima suda u području braka i odnosa u braku i to su niz propisa i pravilnika koji apsolutno nisu doneseni još ni danas. A posebno upozoravam na štetne posljedice ne donošenja pravilnika o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka i sudskih nagodbi uzdržavanja maloljetnog djeteta. To je također poraz rada ovog ministarstva. Na nadležnim odborima ste jučer izvijestili kako ministarstvo nije išlo u širu izmjenu jer bi to zahtijevalo puno vremena i da jednostavno se ne stigne jer je Ustavni sud odredio rok izmjene do kraja ove godine. Poražavajuće je da od silne administracije u ministarstvu se ne mogu kvalitetno analizirati propisi već osam godina na međuresornoj razini donijet se adekvatne mjere za zaštitu djece koji je gorući problem. Sad više nemaju vremena, sad su ograničeni s vremenom, a što je bilo do sad. Što administracija radi u ministarstvu? Obiteljski zakon je živi zakon koji mora pratiti društvene promjene, a ministarstvo je propustilo iskoristiti priliku kako bi Obiteljski zakon se učinio hrvatskih sudova te Ustavnog suda koji jasno nalažu izjednačavanju heteroseksualnih i homoseksualnih parova kada je riječ o udomljavanju i posvojenju djece, smatramo da je nužno takve odredbe uvesti u Obiteljski zakon i propisati da osobe u životnom partnerstvu i neformalnom životnom partnerstvu mogu pristupiti postupku posvojenja pod jednakim uvjetima kao i bračni odnosno izvanbračni parovi. Smatramo da sve drugo predstavlja izravan oblik diskriminacije kako istospolnih parova tako i djece bez odgovarajuće roditeljski skrbi što je nedopustivo. Kao što smo čuli evo kolegica je rekla danas se obilježava Svjetski dan posvojenja, s ciljem podizanja svijesti i senzibilizacije javnosti o važnosti obiteljskog okruženja za psihosocijalnih razvoj svakog djeteta. Vidimo da ministarstvo i u ovom području nije našlo shodnim za izmijeniti, ubrzati postupke, omogućiti da se djetetu omogući i trajno zbrinjavanje sukladno njegovom najboljem interesu. Trenutno je 3112 djece izdvojeno iz obitelji i 1901 dijete smješteno je u udomiteljskim obiteljima, a čak 1211 djece je smješteno u ustanovama. Znamo da su ustanove prekapacitirane i skrb o djeci je time i neadekvatna. U siječnju 2023.g. u RH 211 djece s ispunjenim pretpostavkama prema podatku koji sam našla za posvojenje za koje je procijenjeno da je posvojenje u skladu sa dobrobiti djeteta, dakle koji imaju ispunjenje pretpostavke za posvojenje. Čuli smo da je tijekom 2022.g. su 96 djece posvojeno, a tijekom ove godine 136. Od ukupnog broja djece što imaju ispunjene za posvojenje, moram naglasiti upravo radi današnjeg dana i obilježavanja dob te djece i važnost da se prevenira, da djeca godinama ne provedu ustanovama ili na smještaju i na taj način da im se onemogućuje rast i razvoj sukladno njihovim potrebama. Dakle od 211 djece 15 djece je u dobi od nula do tri godine, 57 djece u dobi od tri do sedam godina, 125 djece od sedam do četrnaest godina i 14 djece je u dobi od 14 do 17 godina. U registru potencijalnih posvojitelju danas imamo 1129 potencijalnih posvojitelju. I unatoč tome što je najbolji interes djeteta od osobite važnosti u kreiranju socijalne politike, a neka djeca očekuju dočekaju i svoju punoljetnost u smještajnim kapacitetima ili predugo se čekaju oduke oduke što se tiče donošenja u najboljem interesu djeteta, ministarstvo ovim prijedlogom kao i što sam rekla nije osiguralo niti predložilo nijedan prijedlog u smjeru poboljšanja provedbe posvojenja i postupanja ili na strani sudova ili na strani centara za socijalnu skrb odnosno Zavod za socijalni rad. A ponavljam djeca ne smiju čekati, ne smije biti žrtve loše i spore administracije upravo to i jesu. Slažemo se sa odredbama kojima se daje jači naglasak na zaštiti žrtava obiteljskog nasilja primjenjujući odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji. No u konačnici u tom dijelu se radi o kozmetičkim i površnim izmjenama koje neće učinkovito utjecati na promjenu sustava u kojem su žene diskriminirane. Nadalje, smatramo duboko pogrešnu odluku Ustavnog suda, a time i ovog prijedloga, da se u pravnu praksu Hrvatske ponovno uvodi instituti potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Istina da se uvodi kao iznimka, a povijest je pokazala i ranije kad je također bila kao zakonska iznimka da je 90% osoba koje su u Hrvatskoj lišavane poslovne sposobnosti upravo bile lišene lišene poslovne sposobnosti u potpunosti što znači da nisu mogle donijeti samostalno niti jednu jedinu odluku, nisu mogle otići u trgovinu i kupiti ono što si žele. Zbog takve pravne prakse Hrvatska je bila izložena najoštrijim kritikama upozorenjima nevladinog sektora, europskih institucija u konačnici UN-a jer je potpuno lišenje poslovne sposobnosti prevaziđen institut i u samoj svojoj srži suprotan svemu onom što predstavlja Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom čija je Hrvatska potpisnica. Od 2019. godine se obavilo preispitivanje poslovne sposobnosti štićenika. Sada imamo 13790 štićenika koji su djelomično lišeni poslovne sposobnosti i to s obzirom na svoja osobna stanja, s obzirom na poslove kao što se tiče zaštite imovine štićenika ili na ostvarivanju roditeljske skrbi. Nekima je i vraćena poslovna sposobnost njih 281. Odrađeni su sudski postupci, odrađena su ponovna vještačenja, radilo se puno sa skrbnicima i osobama sa invaliditetom, štićenicima da uopće razumiju što je to institut preispitivanja, zašto, djelomičnog preispitivanja poslovne sposobnosti. Zašto ponovno idemo na vještačenje? Sa skrbnicima se puno to radilo, da bi sad na kraju uveli i potpuno nešto što je po svemu što je po svemu zastarjelo i zapravo vraća korak unatrag za naše štićenike. Danas je ministar rekao da će to vrijediti samo za buduće postupke, a da ovi postupci koji su sada preispitani onda očito se neće morati ponovno preispitivati i dakle povlačiti po sudskim postupcima. Vraćanje ovakve mogućnosti što se tiče instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti je ozbiljan i opasan korak unatrag u ostvarivanju osnovnih prava osoba sa osoba sa invaliditetom i na to oštro upozorava pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i pučka pravobraniteljica. Nadam se da do idućeg čitanja ćete ipak popraviti naš ovo u skladu sa prijedlozima koje ćemo danas iznijeti, te da ćemo na taj način zaštiti osobe sa invaliditetom onako kako konvencija od nas i traži. Zahvaljujem.

Prvotno prije nego što prijeđem na raspravu o meritumu, o zakonu koji je pred nama htjela bih se osvrnuti na odluku Ustavnog suda kojim su ukinuti pojedini članci Obiteljskog zakona i zbog kojeg mi dana iznova raspravljamo i odlučujemo o Obiteljskom zakonu. Premda svatko od nas ima pravo misliti o Ustavnom sudu što god hoće kao i o njegovim odlukama, ovdje prije svega treba primijetiti kako je Ustavni sud proveo ustavno-sudski postupak te donio ovu odluku djelujući u mraku. Pažljivijim čitanjem ustavno-sudske odluke vidimo da je Ustavni sud ne jednom, nego više puta pozvao Vladu Republike Hrvatske da mu dostavi svoje očitovanje o prijedlozima za ocjenu ustanovnosti. Svaki put Vlada se oglušila na zahtjeve Ustavnog suda što je daleko od uobičajenog ponašanja, jer mi moramo shvatiti da znanje Ustavnog suda nije neograničeno posebno kada su u pitanju neki praktični problemi. Pitanja i dvojbe o kojima saznanja imaju isključivo oni koji zakon svakodnevno primjenjuju u praksi. Ustavni sud takva neposredna saznanja u pravilu nema i zbog toga mu je Ustavnim zakonom dana ovlast tražiti očitovanja od onih koji takvo praktično znanje i iskustvo imaju. Tako se u ovom ustavno-sudskom predmetu prepustilo Ustavnom sudu da nagađa o pravim razlozima zašto su neke odredbe Obiteljskog zakona glasile baš tako kako su glasile, te čime su se to neka prijašnja Vlada i parlamentarna većina vodili kada su donosili baš ovakav Obiteljski zakon kakav su donijeli. Ove činjenice o postupanju aktualne Plenkovićeve Vlade kao i o postupku kojeg je proveo Ustavni sud treba zabilježiti, jer one su itekako utjecale na ustavno-sudsku odluku i na njezin meritum. Sve to ponajviše se ogleda u odredbama ovog zakona koji je pred nama, a koje se odnose na majčinstvo i utvrđivanje majčinstva. Time dolazim do jednog bitnog merituma ovog zakona kojeg bih htjela razjasniti. Ponajprije da bismo o ovim temama mogli razgovarati treba proučiti ne tako davnu zakonodavnu povijest Obiteljskog zakona i to ne samo ovog koji je na snazi iz 2015. godine nego i njegovog neposrednog prethodnika iz 2014. godine. Upravo u tim zakonima, odnosno u tim prijedlozima koji su prošli zakonodavnu proceduru otkriva se prava argumentacija u prilog ili protiv nekih odredbi. U tom smislu jedno od obilježja obiteljskih zakona iz 2014. i 2015. godine bila je izmjena odredbe o presumpciji majčinstva kojom je ta presumpcija učinjena oborivom. Sada nam se putem odluke Ustavnog suda uvjetuje vraćanje neoborivosti te presumpcije i mi u klubu Mosta ćemo to svakako podržati. Međutim, kada je u pitanju utvrđivanje majčinstva ovom se zakonskom izmjenom predlaže i vraćanje instituta priznanja majčinstva. Premda je i ta izmjena, odnosno dopuna uvjetovana ustavno-sudskom odlukom mi u klubu Mosta sa njome se ne možemo složiti, a ja ću pokušati objasniti zašto. Prije svega, da bi se razumjele odredbe Obiteljskog zakona iz 2015., moramo se osvrnuti na Obiteljski zakon iz 2014. g. koji mu je neposredno prethodio i na kojeg se ovaj kasniji zakon u mnogome oslanjao. Odredbe zakona iz 2014. g. iz hrvatskog obiteljskopravnog sustava ukinute su odredbe o utvrđivanju majčinstva priznanjem kao i utvrđivanje majčinstva sudskom odlukom. Tadašnja vlada argumentirala je takvu odluku sljedećim riječima, povijesnim obzirom na cilj odredaba o utvrđivanju majčinstva priznanjem i sudskom odlukom u vrijeme kada su prvi put unesene u hrvatsko zakonodavstvo, zakonom o braku i porodičnim odnosima iz 1978. g. bio je za one rijetke životne situacije u kojima je podrijetlo djeteta od majke bilo nepoznato. U obiteljskopravnoj literaturi toga vremena navode se sljedeći primjeri, posljedice velikih ratova, kao što je to bio Drugi svjetski rat, kod kupovine, krađe ili napuštanja djece. Odredbe o utvrđivanju majčinstva priznanjem i sudskom odlukom utjelovljene su u europska zakonodavstva upravo nakon Drugog svjetskog rata u to u bivšim socijalističkim zemljama, Rumunjskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, a po uzoru na njih i u hrvatsko zakonodavstvo. Odredbe o utvrđivanju majčinstva u to vrijeme su postojale i u Francuskoj, Belgiji i Italiji, ali je njihova svrha bila razlikovanje bračnog i izvanbračnog majčinstva, koje je sa sobom nosilo različite pravne posljedice. Naime, majka koja je rodila izvanbračno dijete, prema ovim propisima morala ga je ujedno i priznati kao svoje da bi se izvršio upis majčinstva u matice rođenih. Osim toga, tadašnja vlada kao predlagateljica obiteljskog zakona iznosi daljnju argumentaciju za svoju odluku ističući kako se u većini suvremenih zakonodavstava majčinstvo utvrđuje gotovo isključivo na temelju zakonske presumpcije majčinstva. Citirat ću i taj dio zakonskog obrazloženja. Danas europska obiteljska zakonodavstva u pravilu ne reguliraju utvrđivanje majčinstva priznanjem ili sudskom odlukom budući da se majčinstvo utvrđuje isključivo na temelju presumpcije da majka djeteta žena koja ga je rodila. Ostavljanjem mogućnosti priznanja majčinstva, kao i utvrđivanja majčinstva sudskom odlukom djetetu kojem je podrijetlo nepoznato ostavila bi se i mogućnost zloupotrebe ovih instituta u svrhu utvrđivanja majčinstva kod zabranjenog surogat majčinstva. Naknadno, uslijed intervencije Ustavnog suda, ovaj Obiteljski zakon iz 2014. g. nikad u stvarnosti nije zaživio te ubrzo zamijenjen novim zakonom iz 2015. g. koji je u bitnome glede utvrđivanja majčinstva zadržao vrlo sličnu koncepciju kojom je dozvoljeno utvrđivati majčinstvo sudskim putem, ali ne i priznanjem majčinstva. I tu se sada vraćamo na ustavnosudsku odluku i pravna shvaćanja koja su u njoj izražena te zbog čega je Ustavni sud ipak ostavio i neke ograde glede svoje odluke. Zato ću ovdje citirati i relevantni dio obrazloženja odluke Ustavnog suda. Nadalje, u odnosu na čl. 59 Obiteljskog zakona, Ustavni sud ističe da taj članak u sadržajnom smislu nesuglasan s Ustavom, međutim, učinci tog članka su neustavni jer je presumiranoj majci djeteta uskraćena mogućnost da joj se majčinstvo utvrdi priznanjem i time svim zainteresiranim subjektima, potencijalnoj majci, a i djetetu omogući razrješavanje njihovih osobnih stanja i obiteljskih odnosa, osobito ostvarivanje prava djeteta da što jednostavnije i brže sazna svoje porijeklo. Nejasni su razlozi zbog kojih je zakonodavac uz navedenu primjenu presumpcije majčinstva i uz načine za utvrđivanje majčinstva sudskim putem izostavio institut priznanja majčinstva i time onemogućio djetetu da, kao što je to slučaj s priznanjem očinstva, na jednostavan i djelotvoran način stekle saznanja o svome porijeklu. Upravo ovdje u ovoj posljednjoj citiranoj rečenici ogleda se i pravno i praktično neshvaćanje koje postoji u Ustavnom sudu glede dosega i cilja odredbe koji su joj upravo sprema ukinuti. Naime, Ustavni sud postupa po prijedlozima predlagatelja koji su mahom usmjereni na činjenicu da se očinstvo može utvrditi priznanjem, dok kod majčinstva to nije moguće te da se time krše osnovna načela ustavnopravnog poretka u smislu jednakosti građana pred zakonom i ravnopravnosti spolova. Ustavni sud vrlo jasno ističe da mu nisu jasni razlozi zašto se uskraćuje mogućnost priznavanja majčinstva. Ustavnom sudu taj se institut čini logičnim, praktičnim i jednostavnim jer ima pred sobom naoko uvjerljive argumente predlagatelja. Ima pred sobom i obrazloženje iz 2015. g. koja su tada očigledno bila manjkava, a istovremeno nije dobio i tu se vraćam na početak ovog izlaganja, nikakvo očitovanje od Vlade. O tim je okolnostima odlučivao Ustavni sud, a da očigledno nije uzeo u obzir argumente koji su vrlo jasno izneseni u Obiteljskom zakonu iz 2014. g. stoga vrijedi ovdje i danas ponoviti, kako je utvrđivanje majčinstva priznanjem onomad, 2014. i 2015. g. ukinuto kao jedan zastarjeli institut, institut koji u većini europskih zakonodavstava ne postoji te kao institut kod kojeg postoji izraženi rizik da će se zloupotrijebiti kako bi se zaobišla zabrana surogat majčinstva koja je u Hrvatskoj propisana zakonom. Činjenica je da u suvremenosti imamo sve više poroda koji se obavljaju izvan zdravstvenih ustanova, kod kuće ili na nekom drugom mjestu, kao i da naši građani mogu doći u Hrvatsku iz inozemstva i tražiti upis svoga majčinstva ili očinstva u matičnim knjigama. U tom smislu, ponovno vraćanje instituta priznanja majčinstva ogroman je rizik i rupa koja se otvara u pravnom poretku za sve one koje žele zloupotrijebiti za nedopuštene prakse, poput surogat majčinstva, a kojima se mi, u Mostu protivimo i ne odobravamo ih. Vraćanje instituta priznanja majčinstva, nasuprot onome što misli Ustavni sud, upravo će stvoriti pravnu nesigurnost u obiteljsko-pravnim odnosima otvoriti mogućnosti da se našteti pravu svakog djeteta da ima saznanja o svom pravom podrijetlu. Stoga, bez jasnog i neuvijenog obećanja da će se u konačnom prijedlogu zakona ukloniti ove odredbe o priznanju majčinstva, Klub Mosta ne može podržati ovaj Zakon čak ni u prvom čitanju jer se on baš ovim odredbama kosi s temeljnim načelima našeg pravnog poretka te je sam u sebi kontradiktoran. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovane Dragane Jeckov. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice. Dakle pred nama je jedan od važnijih propisa koji posredno ili neposredno utiče na gotovo sve nas i čuli smo da je svojevrsni inicijator zapravo tako jeste, današnjih izmjena upravo Ustavni sud koji je proljetos ukinuo pojedine odredbe ili dijelove odredbi 18 članaka te one koje prestaju važiti krajem ove godine. Sporne odredbe odnose se na dobrovoljnost obiteljske medijacije, utvrđivanje majčinstva i očinstva, dvojbe vezane uz svakodnevnu skrb o djetetu, ali i zaštita djeteta izloženog obiteljskom nasilju. Ovim usklađivanjem sa Ustavom, izmjene će se uskladiti Obiteljski zakon i sa Konvencijom Vijeća EU o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u, nad ženama i u obitelji odnosno sa Istambulskom konvencijom i sa nizom drugih zakona. Obiteljski zakon uvijek izaziva dosta pažnje javnosti, pa tako i ovaj put, ali o tome sigurno da govore i komentari izneseni u javnom savjetovanju u koje su se uključili brojni stručnjaci, ali i sve pravobraniteljice i upravo o neuvažavanju komentara koje su iznijele pravobraniteljice, nešto sam rekla i na odboru i sada u replici i ponovit ću i u ovoj raspravi, da smatram da nije dobro, ukoliko ne uvažavamo komentare pravobraniteljica, posebno kada se svih podjednako i mišljenja sam da će nas svakako te njihove primjedbe sačekati u njihovim pojedinačnim izvještajima koje također, dolaze na naše saborske klupe i pred nas i onda ne treba da nas čudi kad ima, čuditi kad imamo veliki broj, veliki broj njihovih preporuka koje svakako da treba uvažiti, kao i cjelokupan rad koji treba uvažiti kada su u pitanju pravobraniteljice sve koje naše koje zapravo kod nas i djeluju, dakle i pravobraniteljica za djecu i za ravnopravnost spolova i za osobe s invaliditetom i svakako, pučka pravobraniteljica. One i njihovi komentari sigurno da su sigurno da su stručni, sigurno da ih treba uzeti u obzir i da dolaze svakako sa najboljom namjerom zbog toga je ovom prilikom to, na to upućujem i naprosto nije dobra praksa da ih se ne uvažava. Izmjenama i dopunama se briše zabrana roditeljima da upravljaju sredstvima koja su stečena djetetovim radom jer je procijenjeno da, ako dijete s navršenih 15 i više godina zarađuje, roditelji kao nositelji skrbi o djetetu i osobe koje imaju pravo raspolagati djetetovom imovinom, ne bi smjeli biti isključeni u, iz upravljanja sredstvima koje je dijete zaradilo. Udruge koje se bave zaštitom žrtava obiteljskog nasilja pozdravile su mjere, neke od mjera koje donosi ove izmjene. Naime, u slučaju obiteljskog nasilja sudu se daje mogućnost da produži .../nerazumljivo/... trajanje nadzora stručne osobe prilikom susreta jednog od roditelja s djetetom do dodatnih 6 mjeseci. Time se štiti dobrobit djeteta kod sumnje na nasilje ili zlostavljanje djeteta koje još nije dokazano ili treba još vremena da bi se uspostavio odnos djeteta i roditelja bez nadzora. Pohvalno je što je ovim izmjenama ulazi odredba po kojoj se povredom osobnih prava djeteta podrazumijeva i izloženost djeteta nasilju u obitelji te je tako svatko dužan prijaviti Hrvatskom zavodu za socijalnu skrb tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zloupotrebe, zanemarivanje i zlostavljanje ili izrabljivanje te izloženost djeteta nasilju u obitelji jer takvo nasilje predstavlja posebno tešku povredu osobnih prava djeteta. o tome s kojim će se roditeljem .../nerazumljivo/... s kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi i viđanju djeteta s drugim roditeljem te uzeti u obzir postojanje nasilja u obitelji. ovome smo svakako trebali i puno ranije razmišljati ali hajde barem sad se uvodi kao novina. Hrvatski zavod za socijalni rad će u slučaju saznanja o postojanju nasilja u obitelji ili ako procijeni da u okolnostima konkretnog slučaja zajednički sastanak ne bi imao svrhu provoditi odvojene razgovore sa strankama, a neće se kao do sad inzistirati na obiteljskoj medijaciji. Napušta se obveza sudjelovanja bračnih drugova na prvom sastanku obiteljske medijacije, te se bračnim drugovima omogućuje nesmetani pristup sudu neovisno o tome jesu li sudjelovali u obiteljskoj medijaciji ili ne. Mislim da je ovo nešto također što je dobro i što je pozitivno u ovim zakonskim izmjenama. Već sam rekla, a ponavljam i pozdravljam prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova čiji je prijedlog delimično usvojen, koja je istaknula da bi se u uvodnim odredbama trebala uvrstiti odredba koja bi propisivala da se prilikom primjene odredbi Obiteljskog zakona treba imati u vidu i odredba Istanbulske konvencije, te da će se sve odredbe tog zakona zapravo trebaju tumačiti i primjenjivati u skladu sa navedenom konvencijom. Na taj način bi se u slučaju bilo kakve nedorečenosti i sumnje koje se mogu pojaviti u praksi odredbe Obiteljskog zakona primjenjivale u duhu navedene konvencije. Također, propisuje se i dužnost roditelja koji stanuje sa djetetom da omogući i potiče ostvarivanje osobnih odnosa sa drugim roditeljem, odnosno omogući djetetu ostvarivanje osobnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne stanuje te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa sa tim roditeljem osim ako je zbog nasilja ugrožena njegova sigurnost. Mislim kako je potrebno u ovakvim situacijama voditi računa i o roditelju koji je potencijalno bio žrtva nasilja, jer nerijetko i djeca i drugi roditelj su zapravo žrtve nasilja. U izmjenu zakona vraća se priznanje majčinstva tako što se uvodi neoboriva presumpcija majčinstva u slučaju neutvrđenog ili pogrešno upisanog porijekla djeteta, moguće je voditi spor za osporavanje majčinstva ili priznanje majčinstva. Radi sprječavanja moguće zloupotrebe instituta priznanja majčinstva kao dodatni kontrolni mehanizam pri upisu u matici rođenih traži se suglasnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad u svakom pojedinom slučaju. Priznanje očinstva produžuje se na 300 dana od prestanka braka ako je majka sklopila kasniji brak za priznanje očinstva potreban je pristanak majke i njezinog novog muža. U praksi je takvo priznanje bilo moguće samo pri upisu djeteta u Maticu rođenih, odnosno prije upisa bračnog očinstva. U slučaju da očinstvo djeteta nije potvrđeno priznanjem djetetovim ocem smatra se majčin muž. Kako sam već ranije rekla da je ovo svakako jedan od najvažnijih zakona, odnosno njegove izmjene i dopune svjesna sam kako je uzrok ovih izmjena i dopuna ipak ponešto drugačiji, odnosno da su one gotovo prinudne i da se moraju odraditi zbog kratkoće vremena i sigurno da se nije zadiralo u meritum samog zakona. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, ravnateljice, kolegice i kolege. Evo pred nama je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona. To ćemo naravno mi kao klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Radi se o možemo reći jednom hajmo reći kratkom zakonu koji je nastao, obaveza donošenja radi odluke rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od travnja 2023. godine kojim je ukinuto 18 odredbi i nekoliko dijelova odredbi Obiteljskog zakona sa obavezom da se zakon mora donijeti i stupiti na snagu sa 31. prosincom 2023. godine. Ono što je predlagatelj i naglasio da upravo zbog kratkoće vremena i zadovoljavanja obaveze koje je nametnuo Ustavni sud ove izmjene zakona odnose se upravo samo na ono što je navedeno u odluci i rješenju Ustavnog suda. Mi možemo i u ovoj raspravi pa i inače vrlo često se spominje da bi trebalo možda ići na neka druga rješenja, na veće promjene u Obiteljskom zakonu. Međutim, sada to i nije predmet ove rasprave, pa ću ja onda se i osvrnuti samo na ovo što se nalazi u ovom zakonu. Cilj donošenja zakona je ujedno jasnoća i preciznost ukinutih pravnih mjera, jedinstvena tumačenja, pravna sigurnost. Ono što je vrlo važno reći da i ovim odredbama dodatno se štiti interes djece i što je još važnije i to je dosta u ovim zakonskim rješenjima i uočeno i predviđeno zaštite žrtve u slučaju nasilja odnosno nasilja u obitelji. Ovaj zakon je usklađen sa Ustavom Republike Hrvatske, sa Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, usklađen je sa Zakonom o izvanparničnom i parničnom postupku, Zakonom o uvođenju eura i ono što je važno to je i Zakonom o socijalnoj skrbi koji je propisan od Centra za socijalnu skrb prestao je sa radom 31. prosinca 2022. a poslove Centra preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad. Ja bih htjela posebno istaći što je po meni na neki način najznačajnije u ovim izmjenama i dopunama, a to je da je u skladu sa Konvencijom vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u znatnoj mjeri ovim odredbama zaštićena žrtva i zaštićena djeca u obitelji i to recimo kod obaveze koja se briše. Prvo obaveze prvog sastanka obiteljske medijacije prije pokretanja postupka razvoda braka važećim zakonom se narušava temeljno načelo obiteljske medijacije, odnosno načelo dobrovoljnosti, a pored navedenog narušava se i pravo na pristup sudu koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Zašto to govorim? Jer slijedom toga povezujem i članak koji govori da u slučaju saznanja o postojanju nasilja u obitelji u postupku obaveznog savjetovanja provodit će se odvojeni razgovori sa roditeljima, dakle ne ovisi više o procjeni stručnog tima. U slučaju tvrdnji o obiteljskom nasilju ne ocjenjuje se mogućnost ravnopravnog sudjelovanja roditelja u postupku obiteljske medijacije. Ono što je vrlo često se isticalo kada su bile u komunikaciji udruge koje se bave zaštitom žrtava od nasilja „Spasi me“ i neke druge u komunikaciji sa ministarstvom isticale su da su uglavnom žene koje su žrtve nasilja u obitelji bile prisiljene u medijaciji, u savjetovanju, u kontaktima, u Centru za socijalni rad rad to provoditi i biti prisutne zajedno sa svojim nasilnikom, a da im se do dokazivanja, odnosno do pravomoćnom sudskom postupku nije uzimalo u obzir kao činjenica njihova izjava, odnosno saznanje koje su oni govorili da su žrtve nasilja. Isto tako, uređeno je i da će sud uzeti u obzir i postojanje tvrdnji o nasilju u obitelji kada odlučuje sa kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta sa roditeljem kao važne okolnosti za donošenje odluke. Isto tako značajna promjena je da ostvarivanje osobnih odnosa roditelja sa djetetom pod nadzorom produženo je za još najviše šest mjeseci ukoliko sud procijeni da je to u interesu djeteta pogotovo u slučajevima nasilja i vođenja kaznenog postupka u vezi sa time, jer do sada je bilo šest plus šest, odnosno godinu dana, a sada je produženo uz pretpostavku da će do tada biti i završen sudski postupak. Također u vezi ovoga što sam govorila u skladu sa konvencijom uređeno je da su roditelji dužni omogućiti poticati ostvarivanje osobnih odnosa djeteta sa drugim roditeljima osim ako to isto nije u suprotnosti sa interesima djeteta kako bi se zaštitio interes djeteta primjerice u slučajevima nasilja u obitelji do donošenja sudske odluke. To je ono što smatramo da je na tragu onog što smo obećali usvajajući konvenciju i u odnosu na preporuke Grevija. Imamo i promjene koje su vezane za majčinstvo. O ovom je dosta kolegica Selak-Raspudić govorila u prethodnoj raspravi. Presumpcija majčinstva iz oborive promijenjen u neoborivu presumpciju, jer oborivu presumpciju majčinstva ne sadrži racionalne i objektivno-opravdane razloge za takvu promjenu zakonodavnog rješenja. Majka djeteta smatra se žena koja ga je rodila, sada je tako u sadašnjem zakonu. To se mijenja. Majka djeteta jest žena koja ga je rodila. Također priznanje majčinstva uz naglasak da je za upis priznanja majčinstva potrebna prethodna suglasnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad. To je nešto što se razlikuje u odnosu mi to pozdravljamo i razlikuje se u odnosu na prethodnu raspravu kolegice Selak-Raspudić, jer to bi bio jedan od načina utvrđivanja majčinstva uz presumpciju majčinstva i sudske odluke. Također je jasno i razrađena iznimka od presumpcije bračnog očinstva u smislu da je naznačeno da je moguće priznati dijete samo do upisa djeteta u Maticu rođenih uz suglasnost sve tri strane, majke muža, majke i mogući otac djeteta uvažavajući presumpciju bračnog očinstva. U praksi je to znalo biti poneki puta nezgodno i dobro da se je to razriješilo. I opet imamo tu jedan kontrolni mehanizam. Obaveza je i suglasnost od strane centra, odnosno Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Brisan je pojam bliske osobe i to je bolje sada razrađeno. Navedeni pojam je nedorečen, neprecizan a odnosi se sada je točno pobrojano tko su to braća, sestre, polubraća, polusestre, bake, djedovi, druge osobe koje su dugo vremena živjele u obitelji sa djetetom i kroz to vrijeme brinule se o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos. Također se briše odredba, a ona je upućivala diskriminaciju roditelja u odnosu na upravljanje novčanim sredstvima koje je dijete steklo svojim vlastitim radom. To je ono što bih možda istakla, a vezano je za nasilje, vezano je za dobrobit djeteta. Imamo također i ovu promjenu koja je vezana za potpuno lišenje poslovne sposobnosti. O tome je bilo dosta govora u ovom zakonu koji je sada na snazi. Još uvijek imamo mogućnost jedino djelomičnog rješenja poslovne sposobnosti, međutim u praksi se to pokazalo poneki puta da uz nabrajanje što sve se onda djelomično lišenje poslovne sposobnosti, koje ranije aktivnosti to, u kojim slučajevima se djelomično lišava poslovna sposobnost stranke, odnosno našeg građana. Bilo je to podosta nabrajanja. Išlo se je sada jedno rješenje. Naravno da je to po odluci Ustavnog suda to sigurno nije niti po odluci pravobraniteljice, niti po odluci stručnih radnika, a sa ciljem da bude to ipak u funkciji zaštite zdravlja i sigurnosti osobe kojoj je potreban skrbnik odnosno skrb da to bude u izuzetnim slučajevima, da to bude tek onda kada on nije moguće ostvariti tzv. smisleni kontakt, koji je to kontakt i kakav to će sud, ovoga odlučivati sudski vještak, dakle to će biti zaista jedan strogo kontrolirani proces uz prisutnost skrbnika, uz prisutnost i kontrole odnosno revizije centara odnosno Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ja bih možda još za kraj rekla ono što se je tu puno govorilo da je to zaista vrlo zahtjevan zakon, osjetljiv zakon, zakon koji se tiče gotovo svih naših građana, ulazi u najosjetljivije, to su obiteljski odnosi, vezani su naravno prije svega za zaštitu prava i sigurnost djeteta. Vidjeli smo i sami, kolegice su spominjale i '14. i '15. bilo je puno podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti i za Zakon od '14. i za Zakon od '15., da bilo je pokušaja, od toga ne bježim, to je gđa. Anka Mrak-Taritaš, kolegica i spomenula za mog mandata, ja sam ga zaista imala volju i želju sa jednom eminentnom stru…, stručnjaka iz obiteljskog prava i stručnim radnicima u ministarstvu i centrima pokušali donijeti, međutim završio je tako kako je završio, to je bio i razlog da je kolegica i pokrenula zahtjev za opoziv tadašnje ministrice Murganić. Eto ministri su se promijenili, zakon stoji na snazi, on ipak ima svoju funkciju, vi ste ga hvalili jedno vrijeme da je jako dobar kolegice u prvom dijelu rasprave, onda ste rekli da bi ga trebalo usavremeniti i promijeniti, sigurno hoće, ali za to treba zaista dobra volja zastupnika u ovom saboru, što po ovim raspravama, po ovome kako, o možda i manje važnim stvarima se ne možemo o ničem dogovoriti, mislim da će biti ga teško donijeti, ali imamo ovu izmjenu i dopunu. Mislim da će se sa dobrom primjenom to i funkcionirati i provoditi u praksi, hvala. Nje nema, gubi pravo. U ime Kluba zastupnika Možemo! poštovana Ivana Kekin. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice, kolega nema, mislim da je i tajming ove rasprave činjenica da je ministar otišao odmah nakon replika, sve govori o tome koliko je ovaj zakon i koliko su njegove izmjene važne HDZ-u. Najavljene su kao značajan iskorak kojim će se iznimno unaprijediti zaštita i sigurnost žrtava obiteljskog nasilja, prije svega žena naravno jer su one kao što je poznato daleko najčešće žrtve. O tome koliko je takav iskorak potreban govore poražavajuće brojke koje pokazuju da se broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama u 7.g., dakle ova dva mandata, gotovo utrostručio, a 79% žrtava čine žene. Istodobno premda se broj prekršajnih djela nasilničkih ponašanja u obitelji prepolovio to zapravo nije dobra vijest jer je eskalirao broj kaznenih dakle i broj ubojstava žena od strane bliskih osoba, dakle femicida. Što nam ove brojke govore? Govore nam da sustav odvraća žene žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja jer „tako je to u braku“, dok situacija ne eskalira kada su posljedice najčešće tragične. Prošle godine ubijeno je 6 žena od strane supruga, izvanbračnih supruga, sadašnjih ili bivših intimnih partnera, dvije više nego godinu prije toga. Dakle sve navedeno govori u prilog uznemirujućem trendu brutalizacije nasilja prema ženama koji je prije svega rezultat i direktna posljedica neučinkovitog sustava suzbijanja nasilja prema ženama. Ne znam što vam je smiješno kolegice Murganić kad pričam o nasilju nad ženama. U tom smislu nužno je početi ozbiljno primjenjivati konvenciju koju ste ratificirali, nužno je početi primjenjivati preporuke GREVIO odbora. Nažalost, ove izmjene i dopune Obiteljskog zakona tek su jeftina kozmetika čija je najava bila zapravo samo jedan dobar Photo opportunity, PR potez za premijera, ali što o tome misli HDZ vidimo sada, vidimo na ovoj raspravi. Sukladno tome što ste vi predložili i što smatramo da nije dovoljno sugerirat ćemo intervencije kojima bi se donekle mogao polučiti stvaran i pozitivan učinak za zaštitu žena i djece žrtava nasilja, a u skladu s Istambulskom konvencijom i preporukama GREVIO odbora. U čl. 8. koji definira pravo djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljima, nužno je jasno napraviti izuzeće za slučajeve nasilja u obitelji. Nasilje u obitelji predstavlja povredu osobnih prava djeteta i prava djeteta da živi sigurno i također da njegov roditelj nad kojim se vrši nasilje živi sigurno. Ta su prava iznad prava na osobni odnos roditelja. Zatim čl.9. koji definira obavezu roditelja koji živi s djetetom da potiče i omogućava ostvarivanje osobnog odnosa s drugim roditeljem osim ako to nije u interesu djeteta. Navedeno propušta jasno definirati da ta obaveza prestaje onog časa kada drugi roditelj ugrožava nasiljem bilo dijete bilo svog partnera sadašnjeg ili bivšeg nužno je u zakonu jasno reći da je izjava žrtve o proživljenom nasilju sasvim dovoljna da se generalni pristup o poticanju osobnih odnosa iz ovog članka ne primjenjuje. Važno je također da zakonodavac beziznimno prepozna da izlaganje djece nasilju uključujući samo svjedočenje nasilju predstavlja nasilje nad djece i da u tom trenutku treba poduzeti sve da se izloženo dijete ili djeca zaštite, dakle da se ne smije čekati ni trenutka više. Sada na terenu imamo situaciju da čak i one žrtve nasilja majke gdje je nasilnik dobio pravomoćnu presudu njih se prisiljava da surađuju s počiniteljem i da se dogovaraju oko skrbi nad djetetom, a ako to odbiju proglašava ih se nesuradljivima i manipulativne. Takva je praksa na terenu nažalost česta i nužno je aktivno poručiti svima u sustavu jer imamo sistemski problem, nemamo problem jednog centra ili jedne osobe imamo sistemski problem s takvom praksom i nužno je da zakonodavac da aktivnu poruku da je to potrebno odmah, odmah mijenjati. Pravo djeteta na život bez nasilja je uvijek iznad prava na ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom. U Članku 24. izmjena i dopuna smatramo da treba jasno reći kako se spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora ne odnosi na slučajeve nasilja ili sumnje na obiteljsko nasilje. Neopravdivo je i bešćutno i protivno međunarodnim standardima od žrtava očekivati bilo kakav sporazum s nasilnikom. Takvo očekivanje koje je također sada ukorijenjeno osim retraumatizacije, osim reviktimizacije i psihološke štete koje čini po žrtvu dodatno stvara pritisak na žrtve da sudjeluju u postupcima savjetovanja te da pristaju na za njih i za djecu nepovoljne planove o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Nastavno na ovo zakonodavac ima odgovornost jasno reći da u slučajevima prisutnosti bilo kakvog oblika nasilja u obitelji plan zajedničke skrbi i zajednička skrb nisu prihvatljiva opcija. Trenutno u praksi svjedočimo suprotno. Žrtve nasilja vrlo često upravo radi poruka iz sustava poput da nikad neće dobit samostalno skrbništvo, da će ako odu na sud, sud djecu dosuditi nasilnom roditelju, da će djeca završiti u domu itd. pristaju na zajedničke planove skrbi s nasilnikom. Pristaju jer se boje institucija. E tu smo u tom smo trenutku sada da žrtve pristaju na nasilje jer se boje institucija. Još ću jednom ponoviti jer mislim da je to nemoguće dovoljno puta naglasiti, žene i djeca imaju pravo na zaštitu i život bez nasilja. Izloženost nasilju i svjedočenju nasilju jest nasilje. Upravo zato Istanbulska kaže da medijacija nije poželjan način i dobro je da ste ju po uputi …/Govornica Dapače Istanbulska ohrabruje zabranu ovakvih postupaka, ako se vodimo činjenicom da je nasilje jednog roditelja prema drugome ujedno i nasilje prema djetetu onda je nužno da zakonodavac snažnije zaštiti žrtve i to tako ne samo za vrijeme nasilja nego i nakon prekida intimne veze. Tjeranje na zajedničku skrb predstavlja nastavak nasilja uz posredstvo institucija. To je nedopustivo. Nadalje, Rezolucija Europskog parlamenta iz 2021. o posljedicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po ženu i djecu ističe da iako su u načelu zajedničko skrbništvo i osobni odnosi s oba roditelja poželjni to u slučajevima nasilja nije moguće. Dakle, to kaže i taj dokument. Naprosto kažu oni nasilnici ne mogu i ne smiju imati pravo na zajedničko skrbništvo jer isto ima teške posljedice po žene i djecu uključujući i smrt. Zvoni li to ikome? Ako se prisjetimo slučaja ubojstva žene u splitskom Lidlu ili slučaja ubojstva troje djece u Zagrebu, to su slučajevi gdje su bili sklopljeni roditeljski planovi, gdje su provedena savjetovanja no nadležne institucije nasilje nisu uočile, prepoznale, uzele u obzir. Ista ta rezolucija naglašava da je najbolja alternativa u takvim slučajevima dodjela isključivog skrbništva nenasilnom partneru, najčešće majci te ističe da pravo djeteta na održavanje kontakata s oba roditelja može biti ograničeno radi zaštite djetetovog najboljeg interesa i sigurnosti. I zato stavak 3. Članka 25. ovih izmjena i dopuna kojim se propisuje iznimka od obaveznog savjetovanja ako zavod za socijalnu skrb ima saznanja o nasilju ne zadovoljava na adekvatan način ovaj zahtjev. Institucije imaju obavezu zaštite. To u praksi znači da su dužne ispitati sve okolnosti i sumnje na nasilje onog trenutka kad se iskaže i najmanja tvrdnja ili najmanja sumnja o postojanju nasilja u obitelji. Nažalost iskustvo nas uči pa i ovi tragični slučajevi koje sam spomenula da vrlo često zavod ne reagira na tvrdnje o obiteljskom nasilju. Naša je dužnost kao zakonodavca, kao zakonodavno tijelo osigurati da se u tvrdnje žrtava nasilja ne sumnja i da ih se ne ignorira. Stoga treba jasno propisati da se u slučajevima postojanja tvrdnji obavezno savjetovanje ne provodi, a da zavod ima obavezu ispitati sve okolnosti upravo zato da bi se ispoštovala preporuka koju sam vam sada pročitala. Dodatno, upozoravamo da u Članku 33. izmjena i dopuna uz uzimanje u obzir postojanja obiteljskog nasilja izričito treba dodati i povijest nasilja. To je zato jer nažalost u praksi ova odredba se često tumači na način da povijest nasilja ne znači da je ono i dalje prisutno iako znamo da nasilje s vremenom progresivno jača ukoliko nasilnici nisu uključeni u rehabilitacijske programe. Obradit ću u pojedinačnoj raspravi i to što ste propustili uključiti i životne partnere u zakonski okvir, ali sve skupa radi se zapravo o sveukupno već sada i zastarjelom i lošem zakonu, o zakonu koji bi se zapravo trebao razdijeliti na niz zakona poseban o skrbništvu, poseban o razvodu itd. Ove izmjene i dopune najavljivane su kao značajne izmjene kojima će se ozbiljno zaštititi žene i djeca što je čak iz površnog pogleda svakodnevnog na portale vidljivo da je nužno. Nasilje nad ženama i nad djecom, nasilje koje vodi do femicida kao i femicid sam su vrlo spriječivi, jedni od najsprečivijih, najpreventabilnijih zločina i oblika nasilja. No, da bismo uopće mogli govoriti o prevenciji moramo moći ali i htjeti prepoznati nasilje. I moramo moći ali i htjeti kazniti nasilnika. O tome kako i koliko ova Vlada to može i hoće najbolje i najjasnije govori činjenica da niti jedan, doslovce niti jedan od doista sjajnih promišljenih, konstruktivnih i korisnih komentara organizacija za zaštitu žena od nasilja u javnom savjetovanju nije prihvaćen, niti jedan. Dakle, ništa što su rekle one koje cijeli život rade sa ženama žrtvama nasilja, koje su živote i karijere posvetile zaštiti tih žena nije ovoj Vladi bilo dovoljno dobro, nije dovoljno dobra bila Autonomna ženska kuća Zagreb, SOS centar Rijeka, CESI, Domine, pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova ste izignorirali, pučku također. Ključan zadatak koji je bio pred vama je bio da implementirate članke 26., 31. i 45. Istambulske konvencije, Grevi izvješće je to od vas tražio. Dapače, Grevio je posebno ukazao na brojne probleme u provedbi članka 31. i tražio je urgentnu implementaciju, a kako bi odredbe Obiteljskog zakona konačno u slučajevima obiteljskog nasilja osigurale da u praksi sva nadležna tijela primjenjuju pristup orijentiran na zaštitu prava i sigurnosti žrtava i njihove djece. Premijer je to sve što sam sada rekla pred kamerama obećao, obećao je i usklađenje Obiteljskog zakona Istanbulske konvencije i očito je lagao. I bilo bi dobro da žene u ovoj zemlji ali i svi oni kojima je do žena stalo te laži budu svjesni. Hvala lijepa. 238. kolegica umjesto da raspravlja osvrće se na mene i proziva me. nitko u ovoj sabornici se toliko ne belji, ne krevelji, ne prevrće očima, ne cereka kao što radite vi i dobacujete sa svojim kolegicama gore. A ja ću vam sad učiniti uslugu. Znate šta sam se nasmijala? Nasmijala sam se što ste pričali o nasilju u obitelji pa ste rekli „tako je to u braku“ i ostalo bi zapisano da je to rekla kolegica Kekin. Ali drugi put me citirajte! **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste to koristili kao repliku, dobivate opomenu.

Ima jedna priča skoro mitska priča koju bih ovdje htjela ispričati. Kreće onako kako svi volimo voljelo se dvoje mladih. Prije sedam godina dvoje je jako hrabrih ljudi jedan ljubavni par izrazilo želju da postanu udomitelji i posvojitelji. Obratili su se Centru za socijalnu skrb, no odbijeni su u oba postupka. Zašto? Jer su životni partneri. Nisu se dali smesti, uložili su vrijeme, uložili su novac, uložili su znanje, energiju, sve što su mogli u pravnu borbu protiv državnih institucija koje su im sporile pravo na posvajanje i udomljavanje djece. Šest godina je trajala ta bitka. Prvo su nakon četiri godine uspjeli udomiti dvoje djece, dva dječaka. Potom nakon pet godina dobiti presudu Upravnog suda da mogu postati i posvojitelji. Ovo ministarstvo se na tu odluku Upravnog suda žalilo na sramotu vam bilo! Ali unatoč tome prošle godine je Visoki upravni sud potvrdio da imaju pravo postati posvojitelji. Šest godina su vodili ovu bitku. Unazad tri godine su udomitelji, a sada ih unatoč ovim presudama koje su jasno rekle da imaju pravo postati posvojitelji ovo ministarstvo i dalje nastavlja diskriminirati. Njihova imena su Ivo i Mladen, Ivo Šegota i Mladen Kožić. To su ljudi koji su se hrabro suprotstavili ovom ministarstvu kako bi nekoj djeci pružili obitelj. I uspjeli su u tome! Dječaci koje su udomili posljednje tri godine žive u uvjetima na kakva sva djeca imaju pravo, a osiguranje tih uvjeta za svu djecu trebao bi biti prvi prioritet ovog ministarstva. No, očito nije jer se obrane tzv. tradicionalnih vrijednosti bez milosti i sasvim bešćutno gazi preko prava djece na obitelj i to one djece koje je ovo društvo zaboravilo. U jednom intervjuu nakon što je Visoki upravni sud rekao ovom ministarstvu da je u krivu Mladen i Ivo su rekli, citirat ću: „Posljednje dvije godine naša obitelj diše i živi za dvoje djece koje smo udomili. Njihova iskustva u vrtiću, školi, nogometu, tekvandou, rođendanske proslave sa novim prijateljima, putovanja, izleti, zajednička priprema hrane, vrtlarenje u našem vrtu, briga o našim psima i macama, nezaobilazno čitanje priče za laku noć. Svega toga ne bi bilo da se nismo usudili boriti se sa vjetrenjačama. Naša je velika želja posvojiti djecu koju smo udomili i o kojima dan i noć brinemo posljednje dvije godine. Od sreće zbog prve petice u školi ili prvog vlastitog bicikla do neprospavanih noći zbog temperature, od smijeha do suza živimo zajedno i jedni drugima smo sve na svijetu. Ako to nije obitelj onda ne znamo što je to obitelj. Pa ja imam pitanje evo za predstavnike ministarstva, jesu li Mladen i Ivo i njihova dva dječaka za vas obitelj, jesu li? O tome kako Mladen i Ivo skrbe za svoja dva dječaka sve je rekao stručni tim Dječjeg doma Zagreb, najvećeg dječjeg doma koji ih je kandidirao za udomitelje godine jer se, citirat ću ih „radi o jednoj od najboljih udomiteljskih obitelji s kojima ovaj najveći dom u Hrvatskoj surađuje“. No nažalost, ovo ministarstvo očito ne misli da je za tu djecu važno da rastu u takvoj obitelji. Naime, po istom ključu po kojim ih se diskriminiralo prilikom procesa udomljenja, a diskriminiralo ih se tvrdnjom da zato što u Zakonu o udomiteljstvu životni partneri nisu izrijekom spomenuti te sukladno tome ne mogu udomljavati što je sud osporio. Po istom ih se ključu i sad diskriminira i to unatoč Visokom upravnom sudu koji je ponovio da imaju pravo i na posvojenje unatoč tome što u ovom zakonu nisu izrijekom navedeni životni partneri. Unatoč tome upravo ih se pozivanjem dakle na ovaj zakon maltretira, diskriminira i osporava im se pravo da posvoje djecu i Vlada RH sada ima priliku da to promijeni, no to ne želi. Vlada nije uključila životne partnere u zakonski okvir koji regulira posvojenje djece čime se nastavlja diskriminacija kako djece koja su izdvojena iz svojih bioloških obitelji tako i LGBTIQ osoba u Hrvatskoj koje su u životnom partnerstvu, a žele postati posvojitelji. Unatoč tome što slušamo o gorućoj potrebi za poboljšanjem sustava posvojenja i brige za napuštenu djecu, Vlada i dalje ne usklađuje zakonodavstvo sa suvremenim znanstvenim spoznajama, nedavnim sudskim presudama u slučaju Šegota-Kožić o kojima sam govorila i preporukama EU jer sve navedeno je dio smjernica koje imaju uporište u Strategiji za ravnopravnost LGBTIQ osoba koje je Europska komisija predstavila 2020.. Sva relevantna znanstvena istraživanja podupiru sposobnost LGBTIQ roditelja da odgajaju djecu jednako dobro kao i heteroseksualni roditelji i dapače jasno je u potpunosti da je roditeljska kompetencija potpuno neovisna o seksualnoj orijentaciji. I najvažnije od svega te su obitelji među nama, ta su djeca među nama, a vi ih ne želite prepoznati. Imamo obitelji koji su djecu dobili medicinski potpomognutom oplodnjom gdje jedan roditelj nije niti prepoznat kao roditelj i nema nikakva prava, imamo obitelji koji su djecu posvojili u inozemstvu što bi bilo da drugi roditelj u takvoj obitelji ne daj Bože strada? Po vama ta djeca koja čitav život žive u tim obiteljima ne bi imali nikog svog i razdvajali bi se od svog drugog roditelja. Vrijeme je da Hrvatska postane pravednija i inkluzivnija, otvorenija i dat ćemo vam priliku za to, pa evo ako mislite vi iz vladajuće većine da bi ovi dječaci, Ivini i Mladenovi dječaci trebali moći usnivati mirno s osmijehom na licu nakon što im Mladin i Ivo pročitaju priču za laku noć, ako mislite da bi trebali spavati mirno kako spavaju samo ona djeca koja se osjećaju zaštićeno i sigurno unutar svojih obitelji, ako mislite da ova djeca ne bi trebala strepiti hoće li ih sutra od njihove obitelji razdvojiti, hoće li ih razdvojiti i iseliti iz njihove kuće, od njihovih prijatelja, ako mislite da ova mala i skladna obitelj zaslužuje taj prvi preduvjet za sreću da im država ne prijeti da će ih razdvojiti, ako tako mislite onda imate prilike na glasanju glasati za zaključak kojim će se i životni partneri izrijekom spomenuti u Obiteljskom zakonu, za zaključak kojim će se i njihova obitelj od strane ove države priznati i prepoznati kao obitelj. Ako tako ne mislite, ako mislite da je u redu da se ti dječaci razdvoje od svojih roditelja u ime nekih tradicionalnih vrijednosti onda ništa, onda se možete samo sramiti. A oni među vama koji imaju djecu ne znam kako ćete svojoj djeci nakon tog glasanja pogledati u oči, nakon što ćete glasati protiv sretnog djetinjstva neke druge djece.

Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo na kraju ovog dugog dana došli smo i do kraja ove rasprave o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona i manje-više već sve je rečeno, točno pobrojano što se sve ovim zakonom ovim izmjenama mijenja, dakle 18 odredbi i u nekoliko navrata je već rečeno i zašto je to tako. Dakle, izmjene i dopune ovog zakona večeras su pred nama zbog odluke Ustavnoga suda iz travnja ove godine te je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune Obiteljskog zakona sukladno odluci Ustavnoga suda. Ja neću posebno sada svaku odredbu ovdje razmatrati jer smo manje-više sve čuli, ono što je bitno za kraj reći da se ovaj zakon, i dopune zakona usklađuju sa nizom drugih zakona kao što je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o uvođenju eura, Zakon o izvanparničnom postupku, nadalje, sa Konvencijom Vijeća Europe itd., da ne nabrajam sve do kraja. Nešto na što ću se ja kratko osvrnuti, a to je institut uvođenja oduzimanja poslovne sposobnosti. Nekad smo to imali i evo na to se opet vraćamo jer prije svega želim reći da sam ja izuzetno zadovoljna što ćemo opet naravno uz iznimku imati institut oduzimanja poslovne sposobnosti zato što su se mnogi roditelji susretali sa problemima do sada iako moram ovdje pohvaliti i zahvaliti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, svim kolegicama i kolegama koji tamo rade, koji su, koji su što god je bilo moguće činili kako bi se ove, ovi problemi izbjegli naravno i ljudima pri centrima, dakle sada podružnicama Zavoda za socijalnu skrb, kako bi se roditeljima olakšalo rekla bih, olakšala zaštita prava njihove djece. Svi znamo da postoje osobe koje ne mogu odlučivati o svojim pravima, ne mogu sudjelovati baš ni u jednom segmentu društva i ni na koji način. Dakle, to su osobe sa teškim oštećenjima zdravlja, osobe s invaliditetom koje kao što sam rekla ne mogu štititi svoja prava, a imaju ih i njihova prava netko treba štititi umjesto njih. Nedavno sam se evo susrela s jednim takvim slučajem i nadam se da će i taj slučaj još uvijek nije obzirom da postupak traje, ali da će uskoro biti riješen. Naravno na zadovoljstvo roditelja čije dijete u ovom trenutku je ipak zbog za neka svoja prava uskraćeno, iako evo ga dobili smo i garanciju da će sve biti napravljeno što je brže moguće …/Upadica Sanader: Vrijeme./… jer se doista radi o jednoj teškoj situaciji. Ono što je važno, važno je da će ovaj zakon kao što sam rekla biti usklađen sa mnogim drugim propisima i sukladno tome ja ću evo još za kraj reći da će klub HDZ-a podržati donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa.

Evo na samom kraju rasprave također ću izrazit nezadovoljstvo upravo što u ovom kasnom terminu uopće raspravljamo o ovako važnom Obiteljskom zakonu koji se tiče zaista velikog broja građana i života svih. Jer upravo zbog područja širokog koje pokrivam je vrlo važno da se raspravi i da to bude adekvatnije vrijeme i da to bude zaista puna prisutnosti, puno više zastupnika nego je, što je to sada. Primjerice mogli smo i sutra do podne, umjesto izvješća koje imamo, raspravljati o Obiteljskom zakonu ali evo ministarstvo je odlučilo da to bude ovaj kasni termin od 10 sati navečer, da završavamo točku vezano za izmjenu Obiteljskog zakona. Evo, kao što sam i rekla, činjenica je da je Ustavni sud naložio da se izmjeni 18 od ukupno 560 članaka, odnosno da se intervenira u članke ili podstavke i po područjima što se tiče izmjene i usklađivanja sa propisima vezano i unapređenje pozicije žrtava obiteljskog nasilja ali i pozicija što se tiče osoba s invaliditetom o čemu sam raspravljala i smatram vrlo štetnim odredbe gdje se ponovno institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti uvodi kao doduše iznimka ali činjenica da postoji bojaznost da će se ponovno u praksi puno više taj institut lišenja poslovne, potpune poslovne sposobnosti, koristiti nego djelomično. I to je ako postoji anomalija, Ustavni sud kako je rekao s obzirom na dosadašnju praksu gdje se većinom većinom u raspravama odnosno u rješenjima sudaca nabrajaju segmenti pa to djeluje poput potpunog lišenja poslovne sposobnosti, zapravo sad nam se može ponovno vratiti ona praksa sudska da ćemo imat puno više potpuno lišene poslovne sposobnosti nego djelomično lišenje poslovne sposobnosti. I pogotovo tu bi napomenula i neravnopravan položaj koji će imati buduće znači lišene poslovne sposobnosti osobe odnosno štićenici i ovi koji su sadašnjim po sadašnjem propisu, Obiteljskom zakonu u preispitivanju gdje im je, gdje im je preispitana njihova poslovna sposobnost i donesene sudske odluke, tako da i o tome treba porazmisliti kako će se to uskladiti s obzirom na položaj jednih i drugih štićenika. Još osim što bi napomenula još koliko ministarstvo zapravo i ministar drži do Obiteljskog zakona i izmjene pokazao činjenicom da je odmah otišao nakon što je odgovorio na naše replike se ne razumije./… prisutne državne tajnice, no nije isto također obavijestio javnost da nažalost odbora dva koja su nadležna za postupanje po Obiteljskom zakonu odnosno na donošenje Obiteljskog zakona na odborima, a to je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport gdje smo imali Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, a imali smo i Odbor za obitelj, mlade i sport gdje vladajuća većina nije osigurala uopće dovoljan broj saborskih zastupnika, tako da na Odboru za obitelj, mlade i sport u HS nije donesen ovaj Obiteljski zakon odnosno izmjene Obiteljskog zakona, što je također, evo pokazali su zaista jednu šlampavost i način i organizacije vladajuće većine i uopće koliko je važno Obiteljski zakon pokazuje ponašanje koje smo imali priliku za vidjeti i danas, ali i jučer na odborima. Tako da evo sve ovo što smo rekli u raspravi nadamo se da će se do idućeg čitanja popraviti, da će se ipak razmotriti da određene, određeni prijedlozi se uvede u izmjene do idućeg čitanja, a ukoliko se evo i ne uvedu sigurno da mi kao oporbeni zastupnici ćemo uputiti amandmane kako bi osigurali da ono sve na što su upozoravali sudionici u javnom savjetovanju da se adekvatno propiše u Obiteljskom zakonu kako bi imali što kvalitetniji zakon, barem evo u ovom dijelu što Ustavni sud traži, iako kao što smo i rekli treba ga osuvremeniti, treba evo pratiti društvene prilike, što ministarstvo nije napravilo cijelih ovih 8.g., niti je analiziralo Obiteljski zakon, zahvaljujem.

koji je sa 6 za, 1 suzdržan donio pozitivno mišljenje na prijedlog Obiteljskog zakona. Ona je tu izrekla da to nije točno. Dakle to je zaista svjesno manipuliranje jer ste bili na tom odboru i znate dobro što se je tamo događalo. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, evo druga povreda poslovnika poštovana Sabina Glasovac. Ja moram reagirat, povreda čl. 238.. Kolegica Vlašić Iljkić je rekla da Odbor za obitelj je odbio donijeti zaključak o prihvaćanju Obiteljskog zakona. Zamislite tog apsurda, Odbor za obitelj nije imao većinu koja bi podržala ovaj prijedlog zakona iako većinu u svim odborima zapravo tvori saborska većina, znači ni vaša većina ne vjeruje u Odboru za obitelj u ovaj Obiteljski zakon.

Čl. 238., evo omalovažavanje zastupnice, da ste me slušali čuli biste da sam, i bila sam zaista na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku iako nisam član, al sam zainteresirana saborska zastupnika za tu tematiku i tamo je zakon prošao, no za Odbor za obitelj, mlade i sport niste osigurali većinu i prijedlog zaključka vam nije prošao. O tome se očitovala evo i predsjednica odbora, pa valjda vi imate komunikaciju sa članovima vašeg odbora koji su vam to trebali prenijet, zahvaljujem. poslovnika. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** 238., ne govorite istinu, preslušajte si snimku, možda ste to mislili, ali ste drugačije rekli. Ja sam pažljivo slušala, jest da sam tu od 9 i 30, ali rekli ste tako kao što sam vam rekla, svjesno ste to učinili.

u ovom parlamentarnom životu ne događa često, to zaista treba moći, a to se može jedino nekvalitetnim zakonima koje niti većina u odboru koja je saborska većina, preslika saborske većine nije zapravo prepoznala. Dobro, zaključujemo raspravu. Zahvaljujem državnoj tajnici i suradnici. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30, Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH inozemstvu za 2022.g.. Laku noć svima.